Josip (HSS)** Prelazimo na - Konačni prijedlog Zakona o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 203 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Kod utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da ovaj zakonski prijedlog raspravimo u hitnom postupku, sukladno članku 159. Poslovnika. Postupak je hitni objedinjuje prvo i drugo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbora za pravosuđe, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća sa sjednica odbora ste primili. Predstavnik predlagatelja državni tajnik gospodin Dražen Bošnjaković. Izvolite dajem vam riječ. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo. Zakonom o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, uređene su plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika. Zakonom o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, propisuje se da za kaznena djela korupcije i organiziranog kriminaliteta nadležni su za postupanje županijski sudovi u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Obzirom na specifičnost ovih kaznenih djela, kao i postupanja u tim kaznenim predmetima, sudskim poslovnikom propisan je način postupanja u tim predmetima i određena osnivanja posebnih odjela u županijskim sudovima iz članka 24. Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Rad na ovim predmetima zahtjeva posebnu stručnost i odgovornost sudaca koji rade na tim predmetima, kao i posebnu odgovornost predsjednika sudova u kojima se vode kazneni postupci za kaznena djela iz nadležnosti Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. U sadašnjem Zakonu o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika nisu određene plaće predsjednika sudova i sudaca koji postupaju u kaznenim predmetima iz Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, odnosno u kaznenim predmetima organiziranog kriminaliteta i korupcije, te je potrebno u ovom zakonu izvršiti određene izmjene i dopune kako bi se tim predsjednicima i sucima odredila visina plaće, odnosno odredio koeficijent za određivanje njihove plaće. Stoga se predlaže da se u članku 4. stavak 3. doda nova točka 6a kojom se određuje koeficijent 5,80 za izračun plaće predsjednika sudova iz članka 24. Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, a u točci 7. dodaje se nova točka 7a, kojom se određuje koeficijent 5,70 za izračun plaće sudaca koji sude u kaznenim predmetima korupcije i organiziranog kriminaliteta. Za provedbu ovog zakona u prijedlogu državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu predviđena su potrebna sredstva u iznosu od 5 milijuna kuna bruto, za razliku plaće 30 sudaca i 4 predsjednika županijskih sudova u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku koji će postupati u kaznenim predmetima iz nadležnosti USKOK-a. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo gospodinu državnom tajniku. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Pa naravno, uvodno ću kazati da Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podupire Konačni prijedlog Zakona o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika. Kao što smo imali prilike vidjeti iz samog prijedloga zakona i obrazloženja, ovo je jedan uistinu kratak propis, ali usudio bih se reći u smislu onoga što regulira i jako značajan pogotovo u smislu borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala, odnosno nagrađivanju ljudi koji će se direktno kao suci, dakle rješavati predmete predmete iz te domene, iz te oblasti. U samom Zakonu o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, dakle u članku 4. kao što smo imali i prilike to čuti u uvodnom obrazloženju, dodaju se dvije nove stvari. Jedna je stvar u odnosu dakle ili točka, koja se odnosi na predsjednike županijskih sudova, ali iz članka 24. Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, gdje se određuje za njihov rad koeficijent od 5,80 i druga stvar u točci 7. tog istog članka, gdje se suci županijskih sudova iz točke 6. ovog članka određeni za postupanje u tim kaznenim predmetima dakle predmetima korupcije i organiziranog kriminala za njih se određuje koeficijent u iznosu od 5,70. Mislim da u okviru same rasprave o ovom zakonu treba podcrtati ili naglasiti dvije stvari. Prva je da do sada u Zakonu o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, nisu bile određene plaće predsjednika sudova i sudaca za postupanje u kaznenim predmetima sukladno Zakonu o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. I sasvim sigurno i zbog toga se nameće dakle potreba da u tom zakonu, Zakonu o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika izvrše određene izmjene, dakle konkretno ove izmjene koje sam već spomenuo. I druga stvar koju treba naglasiti da je s obzirom na specifičnost ovih kaznenih djela, bih se reći tu specifičnost i postupanja i težinu tih kaznenih djela, dakle i samo postupanje u tim kaznenim predmetima i sudskim poslovnikom propisan je način postupanja u tim predmetima i određeno je osnivanje posebnih odjela, dakle naglašavam posebnih odjela u u županijskim sudovima iz članka 24. Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Dakle i u tom organizacionom smislu funkcioniranja sudova dobivamo neke nove elemente, koje u svakom slučaju isto tako bili temelj ili razlog da se da se ide prema dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika. Shodno svemu izloženom, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice apsolutno podupire iz svih tih razloga, ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa. Hvala lijepo. I u ime kluba SDP-a uvažena kolegica zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani držani tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege ovog prijedloga zakona o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika. Kao što znamo, plaće sudaca ni u jednoj zemlji ne mogu se smanjivati s obzorom da je Hrvatska odavno već potpisnica Montrealske konvencije, gdje izuzetno mora doći do smanjenja plaća sudaca, ako su ekonomske prilike u jednoj zemlji drastično teške. Međutim, mi ovdje danas govorimo s radošću o povećanju plaća onim sucima koji su se javili za rad u tzv. tzv. Uskočke sudove. Međutim, mi u klubu SDP-a zaista postavljamo pitanje, s obzirom da je Zakon o USKOK-u donesen još daleke 2000., 2001. godine. gdje su određeni Uskočki sudovi, zajedno kada smo ustrojili i USKOK. Pa se postavlja pitanje i zbog čega ti Uskočki sudovi nisu bili realizirani po Zakonu o USKOK-u. Onoliko koliko je nama poznato i to isključivo crpeći se informacijama iz medija osnovni problem je bio taj što su se suci odbili staviti pod odredbu na koju su ne pristali nego su morali pristati oni koji su htjeli raditi u USKOK-u tj. državni odvjetnici i zamjenici državnih odvjetnika. Mi smo imali vrlo burnu reakciju i Udruge sudaca da koja će to vlast i tko bi to njih kontrolirao. Evo, vidimo da su se prilike nažalost morale drastično promijeniti da se shvati ozbiljnost situacije i da evo ni udruge više, Udruga sudaca nije tako burna pogotovo onda kad ne treba. Dakle, kad govorimo mi o uskočkim sudovima kao nekoj novotvorini, kao nemoj umotvorini od jučer ili od danas, ili od prije mjesec dana to je neistina. Uskočki sudovi trebali su proraditi od 2001. godine kada je Zakon o USKOK-u bio formiran odnosno i kada se paralelno i USKOK formirao. Evo, nažalost do toga nije došlo. Došlo je ali ne na adekvatan način, tako da uskočki sudovi i danas postoje ali u njima rade suci bez provjere, rade suci koji rade inače redovne predmete i bez ikakve provjere. Javnost je bila skandalizirana kada je čula koji su do sada bili određeni kao suci koji rade u tom odjeljenju. Dakle, naravno da je dobro i nema drugog nikakvog izlaza niti ikakvog razloga. Dapače, potrebe nalažu da upravo sve one provjere koje prolaze i državni odvjetnici prođu i suci. Naravno, kako su i državni odvjetnici posebno nagrađeni za taj svoj rad samo od sebe nameće se situacija da je potrebno i povećati plaće onim sucima koji se dobrovoljno jave i koji budu određeni onda nakon provjera da rade u ove posebne odjele koji će se naći pri županijskim sudovima. Međutim, plaće sudaca otvaraju jednu drugu problematiku i dozvolite samo evo nekoliko napomena. Mi svi dobro znamo odnosno evo vi gospodo iz ministarstva, državni tajniče da postoje suci koji imaju normu negdje 80-90%, negdje su na granici 75%, neki čak i niže, ti su već i problematični i za one najtolerantnije kolege ali postoje i izvanredni suci, postoje suci koji s više-manje lakoćom ostvaruju normu od 180%. To je bio jedan daleki projekt još od 2000. godine koji se zbog prepreka i velikih opstrukcija na vlastito onih koji valjda nisu nikada ostvarili ni približno takvu normu ispriječili se ovom projektu, tzv. projektu "Herkules" koji je imala i Slovenija i zahvaljujući kojem je ona u dobrom dijelu riješila zaostatke. Naime, bili su pozvani svi suci, tzv. "herkules" suci koji mogu rješavati s lakoćom 150 do 150 do 180% norme da budu posebno plaćeni za taj svoj dodatni rad jer taj rad nije bio samo rad u redovno radno vrijeme. To je sigurno bio i rad kod kuće i pisanje odluka. Za to naravno treba izdvojiti i nešto sredstava jer eto ti suci primaju istu plaću kao i oni koji ostvaruju normu od 80%. zato sam uvodno i napomenula, postoji Montrealska konvencija koja govori o jednakosti plaće, o minimumu plaće ali nitko ne brani pogotovo u tim izvanrednim okolnostima u kojima se Hrvatska još dan danas nalazi glede pravosuđa zbog rješavanja zaostataka kako ih riješiti na najjeftiniji način i na najbrži način. Mi smo pokušali evo sa različitim mjerama. Neke su bile sustavne, neke su malo usporene pa smo onda imali i neke ad hoc mjere kao oni manje opterećeni sudovi koji bi preuzeli predmete sa opterećenih sudova, sustavne zakone smo mijenjali nekoliko puta kako bi se otklonile sve opstrukcije svih učesnika u postupku, kako bi sudac konačno postao gospodar u postupku, kako bi sankcionirao one koji opstruiraju. Međutim, sve to više ili manje ide ali ne sa onakvom potrebom, ne sa onakvim očekivanjima prije svega građana a i prije svega onih koji su se obratili pravosudnim tijelima a nažalost tih je sve više tako da mi od svake prije nekoliko godina imali smo da svaka četvrta obitelj ima jedne predmet na sudu a sada, odnosno četveročlana obitelj a eto sada svaka tročlana obitelj ima jedan. Dakle, svaki treći Hrvat je po broju tih ovih ili onih vrste predmeta u najširem smislu riječi se nalazi pred tim našim pravosudnim tijelima, tijelima, a to iziskuje ogromna sredstva. Vidimo da je i projekt ovog mirenja tek sada krenuo, da ministarstvo ima jednu određenu propagandu što je dobro da bi građane ohrabrilo da na miran način rješavaju svoje sporove. Ne treba obeshrabriti situacija da se iz početka neće javiti veliki broj ljudi. To su ustaljena praksa i iskustva zemalja jedne Amerike koja je prva uvela mirenje da iz početka je to još usporavalo postupke. Najprije ih pozovete da na mirni način riješe spor a onda idu u redovnu proceduru. Međutim, kad su ljudi, ta jedna manjina počela uviđati da brzo rješavaju sporove svoje vlastite to je dovelo do toga da jedan ogroman predmeta uopće više ne dolazi na redovne sudove tako da se čak i promijenio, tako da su države mijenjale zakone, tako da na redovno sudovanje dolaze samo predmeti izuzetno određene visine spora i u određenim vrstama spora, dakle u onim zemljama a to je Amerika gdje je mirenje odnosno alternativni načini rješavanja sporova razvijeno. Dakle, ovo samo spominjem u tom kontekstu kako bi bilo dobro da se razmotri upravo da se nagrade suci, a ovo nam je dobra podloga kako su se javili suci koji su motivirani. Dakle, čestiti, najčestitiji među čestitima koji su se javili prije svega na provjeru i kojima je država spremna spremna dodatno nešto platiti. To nije ne znam kako veliki i puno veći iznos ali vidite koliko je motivirajuće djelovao. Dakle, ovakva jedna "uravnilovka" koja je prisutna ne može dalje opstati odnosno nije motivirajuća za rješenje ovih zaostataka. I dakle, bez obzira koliko smo uložili sredstava u ove ili one mjere one nisu dale toliko kažem takve rezultate ili ne na takav rok brzi kao što se očekivalo. Treba ozbiljno razmisliti bez obzira na krizu. Ovo su sredstva koja će se višestruko, koje će se već u jednoj godini isplatiti. Dakle, da se odrede sud, naravno to bi bili suci. Tamo ima jedan projekt, evo sugeriram državnom tajniku u ministarstvu koji se može i nadopuniti i osuvremeniti svakako. To je kažem imao isti projekt "Herkules" imala je Slovenija, ona je imala iste, ako ne i gore probleme nego i mi sa zaostalim predmetima i u vrlo kratkom roku došla je do jedne zadovoljavajuće, jednog broja i jedne urednosti u postupanju s obzirom na stanje u kojem su bili. Mislim, kažem da bi bilo dosta veliki broj ljudi sudaca koji bi se javio. To su iskusni suci i evo, podržavajući ovakav Prijedlog zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika možda za razmotriti je isto tako da se provede plan "Herkules" kojim bi se suci u cilju rješenja zaostataka također nešto dodatno platili. Hvala lijepa. Hvala lijepo uvaženoj kolegici. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi se prijavio uvaženi kolega zastupnik Boris Šprem. Izvolite kolega zastupniče. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče i suradnici, uvažene kolegice i kolege. Dakle, ja se pridružujem kolegici Ingrid Antičević-Marinović u nastojanju da se ovaj zakonski prijedlog prihvati jer se on događa u vrijeme kada zbog specifične situacije u kojoj se kao zemlja nalazimo, zahtjeva se naravno i specifičan izlaz iz te situacije, jedna od mjera koja se predlaže je i povećanje plaća onih ljudi, onih sudaca i njihovih šefova koji će raditi na suzbijanju kaznenih djela korupcije i organiziranog kriminala. Šteta što se u ovom, kada se već to područje zahvatilo nije obuhvatilo i predsjednike odjela tih sudova jer osim što je predsjednik županijskog suda koji se bavi tim suzbijanjem tih kaznenih djela, tu je naravno posebno odgovoran i predsjednik kaznenog odjela. No, međutim to je izbilo u raspravi na Odboru za pravosuđe i ta primjedba je dobra. Međutim, ja kad sam razmišljao malo što bi ona značila jer ona je išla dalje sa jednim zaključkom da bi bilo dobro da se uopće donese novi Zakon o plaćama sudaca, da se usklade do kraja odnosi između sudaca unutar sudova, ali i između sudaca i pravosudnih dužnosnika. Otvorili ste jedno pitanje koje se sastoji u sljedećem. Što je sa plaćama drugih korisnika, odnosno onih koji obavljaju određene druge javne djelatnosti? Godinama je zapušteno područje plaća liječnika. Godinama. Samo to otvaram kao jedno pitanje ako se otvara pitanje da ćemo sustavno rješavati problem plaća sudaca. Jer jedno je otvarati ovo pitanje povodom ovog pitanja jer nam to kao što znamo treba ovog časa, a drugo je kada se ide na uređivanje odnosa uopće u sudovima, a tiče se sudaca kao kategorije jednog važnog društvenog rada. Drago mi je da se i profesor Hebrang pridružio raspravi o tome, on dobro zna da mi danas imamo situaciju da nam nedostaju neke druge, dakle struke, pogotovo u ovoj liječničkoj branši tako da imamo sada situaciju da, ja sam to ovako ugrubo, samo ću to reći znam da to nije možda neposredno u ovoj temi, ali je u kontekstu našeg budućeg rada kada ćemo promišljati o tome kako ćemo se postaviti prema drugim drugim strukama da recimo sudac općinskog suda u startu ima plaću veću nego liječnik koji isto počinje raditi odgovoran posao za čak duplo. Pazite, za čak duplo. To je situacija u Hrvatskoj. Sudac županijskog suda ima barem 60, 70% veću plaću, usporediti ću ga sa liječnikom specijalistom. Sudac Vrhovnog suda sa suspecijalistom ima puno veću plaću od njega. Samo upozoravam na taj problem. Nemojmo olako ići ka tome da idemo mijenjati Zakon o plaćama sudaca jer ćemo otvoriti druga značajna pitanja, a ja to govorim ne to da ne otvorimo, nego da baš otvorimo na način da to onda bude sustavan pristup i sustavan način. A o području obrazovanja neću ni govoriti. Evo, to sam htio naglasiti i još jednom kažem podržavam ovu intervenciju u ovom zakonu jer smatram da ću onda doprinijeti suzbijanju kaznenih djela korupcije i organiziranog kriminala. Hvala lijepa. Hvala lijepo kolegi Špremu. Dalje se za raspravu prijavio uvaženi kolega zastupnik Damir Sesvečan. Izvolite kolega. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Dakle, ovim Prijedlogom zakona o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika predlažu se odrediti koeficijenti za izračun plaće predsjednika županijskih sudova u kojima su osnovani sudski odjeli za postupanje u predmetima kaznenih djela iz nadležnosti Ureda za suzbijanje korupcije organiziranog kriminaliteta, tzv. uskočki odjeli i koeficijenti sudaca tih odjela s obzirom da oni do sada nisu bili određeni. Kao što je rečeno, a državni tajnik je o tome govorio, za postupanje u predmetima korupcije i organiziranog kriminaliteta sukladno Zakonu o USKOK-u, članku 24. nadležni su županijski sudovi u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku gdje su temeljem Sudskog poslovnika čije su izmjene i dopune stupile na snagu 6. studenog ove godine osnovani ti posebni sudski odjeli. S obzirom da se radi o suđenju najtežih i najsloženijih kaznenih djela koja zahtijevaju posebnu stručnost, odgovornost, a rekao bih i hrabrost predlaže se da suci koji će suditi predmete korupcije i organiziranog kriminaliteta imaju i veće plaće u odnosu na druge suce županijskih sudova, što je s obzirom na vrstu kaznenih djela apsolutno primjereno. Dakle, konkretno ovim zakonom predlaže se da koeficijent za izračun plaće predsjednika županijskih sudova u kojima su ustrojeni USKOK-čki odjeli bude 5,80, a sudaca tih odjela 5,70, što je na razini plaća zamjenika ravnatelja USKOK-a koji također ima koeficijent 5,70. Radi usporedbe, reći ću da u okviru sudbene vlasti isti koeficijent imaju suci upravnog suda te suci Visokog trgovačkog i Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, a u usporedbi sa državnim dužnosnicima ta je plaća na razini potpredsjednika radnih tijela Hrvatskog sabora, viceguvernera Hrvatske narodne banke. Saborski zastupnici primjerice, državni tajnici imaju niži koeficijent 5,27, a prvo viši 6,42 imaju suci Ustavnog suda, ministri, pučki pravobranitelj, glavni državni revizor i predsjednici radnih tijela. Same plaće sudaca kao i ostalih, dakle pravosudnih dužnosnika, ali i dužnosnika u tijelima državne uprave, dakle utvrđuju se množenjem osnovice za obračun plaće s koeficijentom, osnovica za obračun jednaka je osnovici za obračun plaće državnih službenika i namještenika koje je utvrđeno u visini od 5 108 kuna bruto. To bi konkretnije značilo kako smo već i imali prilike čuti, u medijima je bilo o tome govora, iznijet je podatak, a može se i izračunati da će USKOK-čki suci dakle imati cca 2 700 kuna veću plaću, odnosno višu plaću od ostalih županijskih sudaca. Važno je naglasiti također da će za provedbu ovog zakona dakle za namirenje plaće odnosno razlike plaće tridesetak sudaca koliko će ih se kako se u obrazloženju ovog zakona navodi izabrati te 4 predsjednika županijskih sudova, trebati u idućoj godini osigurati 5 milijuna kuna. I na kraju ću reći kako naravno podržavam donošenje ovog zakona jer njegovo donošenje također je važan element za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta. Hvala lijepo kolegi zastupniku. Iscrpili smo sve prijave za raspravu. Želi se predlagatelj obratiti? Izvolite gospodine državni tajniče. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo. Zahvaljujem se svima koji su sudjelovali u ovoj raspravi. Zahvaljujem se na podršci koju će kao što vidimo ovaj zakon u ovom Domu i dobiti. Doista nesporno je da smo do jučer imali suce koji su rješenjem i odlukom predsjednika nadležnog suda bili određeni kao suci koji su sudili u predmetima nadležnima iz nadležnosti USKOK-a ali sada imamo jednu puno bolju organizaciju i imamo zapravo posebne odjele na ova 4 suda. Ja bih volio da smo mogli razveseliti zapravo ovakvim povećanjem i puno veći broj zapravo sudaca pa i drugih struktura naših upravnih tijela međutim evo i sam zastupnik gospodin Šprem je rekao da suci zapravo i nisu tako loše prošli u cijeloj ovoj diobi unutar svih naših državnih tijela. Vezano za nastup i izlaganje oko promjena koje se u pravosuđu dešavaju i neriješenih predmeta ja mogu reći da prije evo nekoliko godina smo imali milijun i 600 tisuća neriješenih predmeta. Danas smo na 900 i nešto tisuća od čega značajan broj jedan dobar dio otpada na prekršajne predmete za koje vjerujem da ćemo ih u relativno, u relativnom kraćem roku i riješiti. Poduzeli smo baš ove, znači baš 2008. godine vrlo snažne i značajne mjere. Donijeli smo novi zakon o područjima i sjedištima općinskih sudova gdje ćemo imati jednu puno racionalniju mrežu općinskih sudova i gdje upravo očekujemo da ćemo dobiti onaj broj sudaca koje ćemo moći angažirati na rješavanju onih zaostalih i neriješenih predmeta. Donijeli smo izmjene procesnih zakona koje će omogućiti zapravo samim sucima da puno bolje vladaju procesom i postupkom i znači da ti postupci se ne rastežu, da nema zlouporabe u njima nego da idu puno tečnije i puno brže. Dakle kad sve to skupa objedinimo ja vjerujem da će se promjene itekako brzo vidjeti međutim kao što sam niz puta s ove govornice ponavljao ništa se ne može preko noći dogoditi zato i ovdje potrebno je određeno vrijeme, potrebno je strpljenje a izvješća koja dobijamo zapravo iz Europske komisije u njima se bilježi zapravo stalno napredak koji je zaista evidentan. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti.